Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, molim vas da utvrdimo kvorum.Molim vas da svi ubacite svoje kartice još jednom u poslaničke jedinice.Ja

sam ubeđena da nas ima više od 127. Ovo je nemoguće. Mislim, fizički se vidi.Molim vas da ubacimo još jednom ili da proverite svi na ekranu da

na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 106/15, 106/16

je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Dvadeset prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom